hrvatskoga Sabora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 435 Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo, ruralni razvoj i Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Zakon o ovlastima Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedino pitanje djelokruga hrvatskog Sabora, Hrvatski Sabor donosi svake godine pa ne bih govorio o ustavnoj osnovi za donošenje tog zakona. Vlada predlaže da se i nadalje podijeli zakonska ovlast za donošenje uredbe na temelju zakonske ovlasti, ali ograničeno kao i dosada, samo u razdoblju kada hrvatski Sabor ne zasjeda ili kada je raspušten ili mu je istekao mandat. Predlažemo to i posebno iz razloga što ova zakonodavna delegacija Vladi prestaje sa 31. listopada 2009. godine. Također u zakonu se predlaže da uredbe koje je donijela Vlada temeljem ovih zakonskih ovlasti ostaju na snazi najdulje do 31. prosinca 2009. godine. Gospodine potpredsjedniče predlažemo hrvatskom Saboru da donese predloženi zakon. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav, otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče hrvatskog Sabora. Poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pa naime Prijedlog Zakona o ovlastima Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga hrvatskog Sabora već je rutina u ovom Saboru s tog stajališta mogli bismo reći nema ništa novo u prijedlogu Vlade. Međutim, kad pogledamo kako se ostvaruje ovaj zakon onda dolazimo do ozbiljnih problema. Predlagatelj zakona, dakle sama Vlada navodi da postoje 3 ograničenja za Vladu kad može donijeti uredbe na temelju zakonske ovlasti. To je vrijeme u koje može to raditi, dakle kad ne zasjeda hrvatski Parlament. Drugo, sadržajno su ograničenja ljudska prava nametanje poreza i promjene proračuna i treći kad ne zasjeda hrvatski Parlament. A kad pogledamo u praksi događa se otprilike, ne otprilike nego istinski ovako, ovdje imamo uredbu o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju. Donesenu 24. srpnja 2009. godine i ta uredba bi trebala djelovati do kraja ove godine. Dakle, Sabor je zasjedao 27., 28., 29., 30. i 31. srpnja, ovdje smo danas verificirali zapisnike, i 17. srpnja ove godine, a Vlada donosi uredbu o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju 24. srpnja. Dakle, to je očigledno, očevidno, kako bih rekao, ignoriranje ustavne obveze Vlade da taj zakon podnese hrvatskom Parlamentu. gledajte još sljedeći apsurd kako Vlada primjenjuje i provodi zakon koji traži svake godine od nas. Uredba o deviznom poslovanju se odnosi da Zakon prestaje o deviznom poslovanju u jednoj odredbi 1. siječnja 2010. godine. u drugoj odredbi 1. veljače 2010. godine i u trećoj odredbi da prestaje važiti kad Hrvatska bude članica Europske unije. Dakle, uredbom nešto rješavamo što će se 2010. nešto dogoditi. A sljedeći apsurd je da sada Vlada predlaže zakon da ova uredba vrijedi samo do kraja ove godine. Ja ne znam da li zna ljevica što radi desnica u Vladi? u Vladi? Da li zna je li ima desnice u Vladi? Hvala Bogu, ja sam mislio da nema. Kada nije Hebrang tamo ja sam mislio da nema desnice tamo. A dobro. O.k. Nije ni Šeks. Dakle, zaista ne znam da li ministarstvo zna što radi drugo ili ima li uopće u Vladi neke koordinacije. Ova uredba nema nikakve funkcije i koja je to onda pravna sigurnost koju Vlada sam proizvodi. Sljedeći apsurd je da zakon ne može mijenjati Vlada i po Ustavu i po hijerarhiji pravnih akata, ali i po odnosu i djelokrugu i nadležnosti dvaju tijela. Nije Sabor podložan Vladi, nego Sabor kontrolira rad Vlade i Ustav kaže da je funkcija Sabora da nadzire rad Vlade. Ovdje je Vlada uzela nešto što joj nitko nije dao, nije osmislila i što je još gore proizvela je pravnu nesigurnost bespotrebno. Pa ako ima i malo soli, treba izvršiti neku koordinaciju u Vladi. Neku koordinaciju treba izvršiti u Vladi. Inače ćemo ponovno za jedan period pozvati u pomoć HITROREZ i koji ništa neće riješiti. Prema tome, riječ je o vrlo važnoj ustavnoj instituciji protiv koje SDP-e naravno nema ništa, neka Vlada dobije Ustavom utvrđenu mogućnost da uredbama uređuje oblast oblast iz djelokruga Hrvatskog sabora, ali ne da mijenja zakon. Prestankom pravne valjanosti uredbe, ostaje zakon temeljni Zakon nastavlja živjeti svoj život, jer je to volja hrvatskog Parlamenta, odnosno hrvatskih građana izražena kroz odluku Hrvatskog sabora. Ovako neustavno ponašanje, dovodi nas u ozbiljnu sumnju da Hrvatski sabor ne ostvaruje svoju ulogu. Jedna od važnih uloga Hrvatskog sabora je da nadzire rad Vlade i da kontrolira rad Vlade. Mi ćemo naravno sa punim povjerenjem donijeti Zakon o ovlastima Vlade, ali bi isto tako sa punom odgovornošću trebali kod prijema svake uredbe potvrditi je li ona u skladu sa datim ovlastima ili je Vlada prekoračila date ovlasti. Ovo što je napravljeno sa uredbom o deviznom poslovanju je očigledan primjer za bilo kojeg građana Republike Hrvatske, da Vlada ne zna što hoće sa uredbom. Ovo nikakvog pravnog učinka nema, osim što zbunjuje građane Republike Hrvatske. Jer efekti ove uredbe trebali bi se dogoditi tek sljedeće godine, a ona će po vašem prijedlogu ovog zakona, prestati važiti i pravu snagu imati 31. 12. ove godine. Ne samo to, nego ova uredba bi i po zakonu koji sada vrijedi, prestala važiti 31. 10. ove godine. Jer uredbe mogu važiti samo dok važi ovlaštenje. Sve to zaista ukazuje da moramo biti puno odgovorniji prema aktima koji dolaze iz Vlade, jer Vlada ovakvim aktima aktima kompromitira svoje povjerenje u hrvatskom Parlamentu, bez obzira s koje strane gledali stvari. Činjenice se ne daju izmijeniti. Jesmo li mi navukli političke naočale ili nismo? Dakle, SDP će naravno glasovati za zakon, ali tražimo da svaka uredba dođe pojedinačno na verifikaciju i da se uredbom ne mijenja zakon, nego da se uređuju stvari posebno dok uredba traje. Hvala lijepo. Hvala. Klub HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora s konačnim prijedlogom zakona, dakle po hitnom postupku. Radi se ovdje o jednom zakonu koji je neophodan da bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje države. Naime, ovaj ustavno pravni institut zakonodavne delegacije, poznat je u ustavnoj praksi gotovo svih suvremenih država. U slučaju našega ustavnog uređenja Ustav Republike Hrvatske izričito dopušta i podrobno određuje opseg i pravni režim donošenjem uredaba na temelju zakonskog ovlaštenja, pa dakle dopušta zakonodavnu delegaciju u svemu, osim u tzv. organskim zakonima. Člankom 87. Ustav određuje da Hrvatski sabor može najviše na vrijeme od godinu dana, ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu ustavnom u Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalnih prava, izbornog sustava, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Također je Ustavom određeno da uredbe ne mogu djelovati retroaktivno, kao i to da te uredbe prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ukoliko Hrvatski sabor ne odluči drugačije. Zakonodavno ovlaštenje temeljem Ustava, odnosno delegacija za donošenje uredbi, mora biti izričita uz navođenje točno određenih pitanja, čije se uređenje prenosi na izvršno tijelo i na vrijeme najviše od godinu dana. Sukladno takvom ustavnom uređenju Vlada Republike Hrvatske predlaže donošenje ovog zakona, kojim bi Sabor ovlastio Vladu na rok od jedne godine i to samo u vremenu izvan redovitog zasjedanja Sabora, sukladno hrvatskom Ustavu, dakle u vremenu od 15. prosinca 2009. do 15. siječnja 2010. godine i od 15. srpnja 2010. do 15. rujna 2010., odnosno iznimno u slučajevima raspuštanja Sabora ili isteka mandata do prvog zasjedanja novo izabranoga Sabora i to u točno određenom rasponu pitanja, a to su kako se predlaže hrvatska Vlada, pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskog sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, te onih pitanja čija je zakonodavna delegacija nedopuštena po samoj ustavnoj odredbi. Također, u ovom zakonu definira se člankom 4. da će donijete uredbe temeljem postojećega zakona kojemu važnost ističe obzirom da će u listopadu isteći godina dana od dobivene ovlasti, dakle uredbe o Zakonu o prijenosu zakonodavnih ovlasti ostat na snazi do 31. prosinca 2009. godine, čime ovaj zakon također konzumira ustavnu mogućnost da odredi rok trajanja uredbi i dulje dulje od godinu dana od dobivene ovlasti. Hitnost postupka neophodna je u donošenju ovoga zakona upravo iz razloga da se premosti pravna praznina i da se osigurava funkcioniranje i obavljanje državnih poslova, obzirom da 11. listopada ističe rok od godine dana od kada je ovaj Hrvatski sabor Vladi dao ovlast na donošenje uredaba sa zakonskom snagom. Iz svih ovih razloga i iz razloga što je to i ustavno-pravna praksa svih razvijenih zemalja i iz razloga što to omogućava funkcioniranje sustava, klub Hrvatske demokratske zajednice podupire donošenje ovoga zakona kao zakona kojim se na temelju Ustava Republike Hrvatske prenosi zakonodavna ovlast u ograničenim nadležnostima i rokovima, a isključivo u cilju osiguranja funkcioniranja sustava imajući na umu da je Vlada prema dosadašnjim iskustvima za tim ovlastima posezala rijetko, a što ćemo vidjeti i iz izvješća iz izvješća o donijetim uredbama na temelju zakonske ovlasti koje će biti također pred ovim Hrvatskim saborom i o kojem će o svakoj toj uredbi imati priliku raspravljati i ovaj Visoki dom. Hvala lijepo. Hvala. Klub HNS-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

a to su kako se predlaže hrvatska Vlada, pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskog sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza,

do 15. siječnja 2010. godine i od 15. srpnja 2010. do 15. rujna 2010., odnosno